Josip (HSS)** Prelazimo dalje na 4. točku dnevnog reda, a ona je - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji Operativni program "Promet" za pomoć zajednice iz instrumenata pretpristupne pomoći u sklopu komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 657 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Amandmane kao što je uobičajeno i što je propisano našim Poslovnikom mogu se predati do kraja rasprave. Raspravu su proveli i odbori i to Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun te Odbor za pomorstvo, promet i veze. Izvješća sa sjednica odbora primili smo u pismenom obliku. U ime predlagatelja ovdje je gospodin Hrvoje Dolenec, državni tajnik. Izvolite, ako želite uvodno obrazložiti. **Dolenc, Hrvoje** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Gospodo i gospođe zastupnice, pred vama je Prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za Operativni program "Promet" iz komponente "Regionalni razvoj" iz IPA programa. Ja ću samo ukratko o tome nešto reći i otvoren sam dalje za pitanja ako bude ikakvih. Dakle, prvi sporazum za financiranje projekata u području Prometa iz programa IPA je sklopljen u studenom 2008. godine za proračunsko razdoblje 2007.-2009. godine. Hrvatski sabor također je i potvrdio u studenom 2008. Ono što sad predlažemo je da se ovim zakonom potvrde financijski sporazumi koji dodaju još dvije nove alokacije, još dvije godišnje nove alokacije za ove sporazume za dodatno razdoblje od dvije godine, 2010. i 2011. godinu. Sporazum je potpisan 2. studenog 2010. godine i samo par riječi o veličini ovog …/Govornik se Ukupna vrijednost ovog Operativnog programa Promet iznosi 833,9 milijuna kuna za proračunsko razdoblje 2007.-2011. godina, 708,8 milijuna kuna iliti 96,7 milijuna eura se osigurava iz programa IPA. Dakle, bespovratna sredstva iz EU proračuna. Državni proračun također mora osigurati sufinanciranje dodatnih 125,1 milijun kuna ili 17 milijuna eura, a provedbom ovog operativnog programa radi se na projektima koji moderniziraju željezničku infrastrukturu u Republici Hrvatskoj, te se pripremaju i kapitalni projekti u sektoru unutarnje plovidbe, odnosno plovidbe unutarnjim vodama. Samo gledano iz perspektive alokacije programa IPA na proračunsko razdoblje 2007./2009. od 53,5 milijuna eura dodajemo nove alokacije iz IPA-e od 43,5 milijuna eura za provođenje projekata. I ono što je važno napomenuti kao prijedlog za hitni postupak. Dakle, potvrđivanjem ovog sporazuma osigurava se avansna isplata Republici Hrvatskoj za te dodatne financijske godine, za te dodatne alokacije a istovremeno unapređuje odnosno podržava ubrzavanje provedbe ovog operativnog programa. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Tomljanović? Marić? Linić? Ne. Prelazimo onda na raspravu po klubovima. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice uvaženi kolega zastupnik Milivoj Škvorc. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjeni državni tajniče, kolegice i kolege. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji operativni program za pomoć iz instrumenata pretpristupne pomoći u sklopu komponente regionalnog razvoja u Hrvatskoj. Zašto? Riječ je o sporazumu od 2. studenog 2010. koji je uslijedio nakon pregovora i uspješnog rada naše diplomacije i Središnjeg ureda za razvoj i strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, a kako bi se omogućilo Hrvatskoj korištenje sredstava predpristupne pomoći za dodatno razdoblje od još dvije godine to je 2010. i 2011. godina. Kada je riječ o sredstvima IPA-e naš je krajnji cilj iskoristiti prije konačnog završetka pregovora što više pretpristupnih sredstava. Operativni program "Promet" jedna je od tih mogućnosti. Uz to ovdje se radi o vrlo važnim kapitalnim projektima i ulaganjima koja su u Hrvatskoj ovog trenutka od iznimne važnosti. Modernizacija željezničke infrastrukture, a svima nam je znano kako nam ona upravo vapi za novim ozbiljnim ulaganjima mogla bi biti kotač zamašnjak gospodarskog razvoja. Ovdje je riječ o ozbiljnim kapitalnim ulaganjima s obzirom da je ukupna vrijednost operativnog programa promet 833 milijuna 918 tisuća 148,76 kuna 294 eura pri čemu je važno naglasiti da Europska komisija osigurava 708 tisuća 830 428,18 kuna ili 96 milijuna Za javnost potrebno je reći da od osnovnog dijela ulaganja u infrastrukturu radi se o nekoliko projekata, a to su modernizacija pruge na liniji Goljak Skradnik, modernizacija pruge na liniji Križevci – Koprivnica – državna granica. Izgradnja obilaznice teretne pruge na liniji Zaprešić – Horvati – Turopolje – Dugo Selo. Modernizacija i elektrifikacija pruge Vinkovci – Vukovar, izgradnja duge pruge i izgradnja dvostruke pruge na dijelovima pruge Dugo Selo – Novska. Modernizacija pruge na liniji Hrvatski Leskovac – Karlovac. Onda je tu uključena i druga faza pruge Dugo Selo – Novska. Riječ je o sredstvima kojima se uz prijeko potrebnu modernizaciju predviđenih željezničkih pruga ulaže i u pripremu kapitalnih projekata u sektoru unutarnje plovidbe. Uspješno provođenje ovog programa IPA-e osim izravne koristi za gospodarski razvoj Hrvatske dat će istovremeno svim sudionicima u provođenju inače vrlo zahtjevnih programa koje financira Europska komisija i sva potrebna iskustva i znanja kako bismo u ovom sektoru bili u potpunosti spremni za korištenje i daleko značajnijih iznosa Europskih fondova koji će nam koji će nam biti na raspolaganju nakon našeg ulaska u punopravno članstvo. Iz navedenih razloga Hrvatska demokratska zajednica još jednom ponavljam podržat će donošenje Zakona po hitnom postupku. Hvala lijepo. **Friščić, Josip Sada u ime kluba HNS-a, HSU-a kolega zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite kolega Koračeviću. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Klub Hrvatske narodne stranke, Hrvatske stranke umirovljenika podržat će donošenje ovog Zakona i vjerujem da ćemo dati jednoglasnu podršku ovom prijedlogu zakona i dobro bi bilo da i kad raspravljamo o efektima efektima koji proizlaze u ovakvim kao posljedica primjenom ovakvih zakona da smo također jednoglasni. Međutim, tu dolazimo do problema. Naime, IPA kao financijska mogućnost fondova Europske unije u predpristupnom vremenu daje mogućnost da se pripremimo za korištenje strukturnih i kohezijskih fondova kad uđemo u Europsku uniju. Konkretno, ovim operativnim programom data nam je mogućnost da se pripremimo za operativni program promet koji će u strukturnim i kohezijskim fondovima kad uđemo u Europsku uniju prema financijskoj omotnici za 2012. i 2013. to je na nivou cirka 500 milijuna eura, da mi tih 500 milijuna eura iskoristimo. I sigurno da jedan od ključnih preduvjeta da bismo iskoristili tu mogućnost je kvalitetna institucionalna priprema, priprema tijela koja upravljaju tim operativnim programom, priprema tijela koja provode taj operativni program, i normalno zahvaljujući njihovom kvalitetnom radu i kvalitetni projekti, kvalitetni programi. Kad govorim kvalitetni projekti i kvalitetni programi, programi, projekti prijavljeni za korištenje tih sredstava u sklopu metodologije usvojene metodologije Europske unije, i metodologije u smislu pripreme projekata, metodologije u smislu odobravanja, metodologije u smislu korištenja i metodologije u smislu nadzora. E tu dolazimo do problema. A ti problemi vidljivi su već i u korištenju ove pretpristupne pomoći. Ja sad neću vraćati na probleme koje smo imali 2007., a poznato da su nam bila u jednom trenutku i blokirana sredstva, upravo zbog našeg uvjetno rečeno transparentnog načina trošenja pa su nam i smanjena čak, a konkretno u ovom operativnom programu promet, mi smo nedavno imali u Saboru u raspravi izvješće o korištenju pretpristupne pomoći pa sam i tom prilikom spomenuo par podataka. Konkretno ovdje ću se vezati samo na komponentu 3A promet, nešto o čemu, što je i predmet rasprave o ovoj točci dnevnog reda. Naime prema mjerilima koje smo usuglasili zajedno sa Europskom Komisijom kad smo potpisivali sporazum o korištenju ove pomoći, je bilo rečeno da ćemo u pojedinim elementima i određene stvari napraviti u određenim rokovima. Pa između ostalog da će biti vrijednost ukupno objavljenih natječaja sa 30. rujnom 2010. godine na nivou 80% ukupnih financijskih sredstava. Međutim nije bilo 80%, nego je bilo 28%. Drugim riječima da smo poštivali rokove koje smo preuzeli zajedno sa Europskom Komisijom i potpisali i pripremili naše službe da taj posao odrade, mi bismo sa 30. rujnom imali objavljenih natječaja za 27 milijuna eura više. Nadalje, Nadalje, dogovorili smo se da ćemo do 30. rujna 2010. godine 30% ukupnog potencijala ugovoriti, međutim ugovorili smo ne 30%, nego smo ugovorili 1%, čak i manje od 1%. Ponavljam do 30. rujna. Iza 30. rujna vjerujem da se ugovori signalizacijski uređaj na zagrebačkom kolodvoru, pa ta brojka više nije 1%, ali nije niti 30%, ona je 12%. Drugim riječima i tu smo propustili mogućnost da iskoristimo cirka 15 milijuna eura. Ja vjerujem da ćemo iskoristiti. Ja se toplo nadam da ćemo iskoristiti. Ja vjerujem da pameti i zrelosti u Vladi Republike Hrvatske ima da šansu koja ti je pružena da ju iskoristiš, ali ove podatke govorim čisto kao ilustraciju koliko smo efikasni u korištenju nečega što je dato i nečemu što ćemo i danas odobriti, sasvim sigurno svi, i prihvatiti, i uvijek smo prihvaćali. Naime za svaki operativni program postoje nadležna tijela koje upravljaju tim operativnim programom, konkretno za operativni program promet, nadležno je ministarstvo kojega vodi ministar gospodin Kalmeta, sa svim onim službama u …/Ne razumije se./… normalno HŽ infrastruktura, u plovnim putevima oni koji su zaduženi za plovne puteve, praktički svaka mjera iz operativnog programa ima i nekoga tko upravlja s njim. Pa je moje pitanje ministru Kalmeti, kao ključnoj osobi, za efikasno provođenje ovog operativnog programa što se desilo? Što se desilo? Zašto smo loši u efikasnosti korištenja pretpristupnih programa u operativnom programu promet? Zbog čega i zašto? Neću sad spominjati korupciju. Neću spominjati one smjene i sve ono što se dešava u HŽ-u, ali reći ću jednu stvar koja je evidentna, a to je da nova uprava u HŽ infrastrukturi pokrenula čitav sustav, na jedan vrlo kvalitetan način, i svakodnevno se suočava i sa razno raznim problemima koje bi upravo ministarstvo trebalo osigurati, međutim ne osigurava, ali između ostalog dešava se nešto u ovom trenutku a to je da su im svi natječaji pali za projektiranje, svi su završili za komisiji, za provođenje postupka žalbe na javne natječaje. Komisija nema dovoljno ljudi, i čitava priča sad stoji. Vrijeme prolazi, rokovi nam prolaze, kontrolne točke govore koliko smo neefikasni, a ono što je najgore mi se ne pripremamo za ono što je daleko značajnije, jer ovo o čemu danas razgovaramo to je u programu 2007.-2009. bilo 53 milijuna eura, govorim o europskim novcima, ovo o čemu danas razgovaramo je novi potencijal od 43 milijuna eura, ili ukupno 96 milijuna eura. Govorimo o sredstvima koja trebamo iskoristiti da bi se pripremili u efikasno korištenje strukturnih kohezijskih fondova u operativnom programu promet, a tamo je preko 500 milijuna eura. Ako nismo u stanju iskoristiti 10 puta manje pravovremeno i na efikasan način, s kojim pravom možemo očekivati da će upravo ti ljudi u ovih 3 godine od 2007. do danas, neću spominjati sva ona učenja kroz sve one ostale pretpristupne programe od 2006., 2005., da će biti sposobni iskoristiti i taj dio. Nadalje, nešto što nije bilo, jedan dokument kojega nismo imali prilike mi u Hrvatskom saboru vidjeti u sklopu izvješća korištenja operativnih programa, ali jedan dokument koji je bio na jednoj na jednom povjerenstvu Vlade RH koje prati korištenje sredstava iz predpristupnih programa EU. Pa konkretno u prometu kaže sljedeće: redovitim mjesečnim praćenjem provedbe aktivnosti u IPA operativnom programu "Promet" uočeni su problemi koji značajno utječu na učinkovitost i pravovremenu provedbu IPARD programa.

ukazuje između ostalog, na probleme u osiguravanju pravovremene dostave kvalitetnije natječajne dokumentacije na prethodno odobrenje delegacije EU. Dosada dostavljena dokumentacija nije odgovarajuće razine i kvalitete koja bi jamčila brzo procesuiranje i kvalitetu postupka i ugovaranja što rezultira visokom stopom odbijene dokumentacije. Ja ću spomenuti još jedanput, nadležno tijelo za provedbu ovog operativnog programa je Ministarstvo prometa i ministar Božidar Kalmeta. Pa sad postavljam pitanje, da li zastupnici u Hrvatskom saboru temeljem ovakvih podataka, temeljem ovakve informacije u dobroj vjeri i dobroj namjeri zbog budućnosti mogu postaviti pitanje ministru Kalmeti što se dešava, koji su problemi? Naime, činjenica je i to je opće poznata stvar, da u ovom trenutku mi nismo spremni ni sa projektima, da nismo spremni ni s ljudima da povučemo novac iz europskih fondova

stalno upozoravamo, ljudi ajmo osigurati 100 ljudi za 100 projekata, govorim kolokvijalno. Ajmo omogućiti tim ljudima, mi u svakom operativnom programu imamo treću mjeru koja se zove tehnička pomoć. Upravo ta sredstva su namijenjena za stimuliranje ljudi koji rade na projektima projektima i programima za korištenje europskih novaca. Što smo tu napravili? Ništa. Mi imamo jednu infrastrukturu vrlo stručnih i kvalitetnih ljudi na čelu i sa državnim tajnikom i još mnogim drugim ljudima, međutim oni nisu dovoljni. Mi smo tim ljudima, mi smo te ljude natjerali jednostavno da rade na pripremi projekata iz predpristupnih fondova i da paralelno rade i na pripremi projekata za korištenje strukturnih … fondova kad uđemo u EU. Oni to ne mogu. 180 ljudi je predloženo, upravo na tom povjerenstvu koje podatke sam vam čitao, 180 ljudi je trebalo biti primljeno u službu. Nije primljen nitko koliko ja znam, ali 180 ljudi nije primljeno. A upravo za tih 180 ljudi iz tehničke pomoći koja u svakom operativnom programu, a imamo ih 4, predviđeno cca milijun eura na godišnjem nivou. Prema tome, nisu problem novci, nisu novci uopće problem. I zaključno, stvarno je krajnje vrijeme da se počnemo ozbiljno pripremati za korištenje nečega što nam je dato, nečega što je naša potreba, ako želimo u vremenu pred nama pored obveze plaćanja europskog poreza i koristiti sredstva koja su na raspolaganju. Jer prema ovakvim podacima, prema ovakvom tempu rada, prema ovakvim rezultatima mi smo u onom trenu kad uđemo u EU sasvim sigurno isključivo obveznici plaćanja i nismo korisnici mogućnosti koje nam pružaju europski fondovi iz čitavog niza razloga. S obzirom da mi ističe vrijeme, a i sljedeća točka dnevnog reda je također na tu temu pa ću onda iskoristiti nju za ono što još mislim da u ime kluba HNS-HSU-a trebam reći vezano na našu

Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici i kolegice zastupnice. Evo ovdje pred nama je ovaj prijedlog zakona i operativni program usvojen od strane komisije odlukom 6051 od 7. prosinca 2007. godine. Dakle, danas je pune ili navršene 3 godine od odluke koja je donešena dakle 7. prosinca 2007., a u svezi operativnog programa, da kažem unapređenja, modernizacije prometa u RH putem IPA programa ili putem pomoći koja iznosi, da kažem skraćeno, 85% u odnosu na sredstva koja RH ulaže za rekonstrukciju, rehabilitaciju i unapređenje prometa bilo željezničkog, bilo cestovnog ili putem dakle prometnica na unutarnjim vodama sa Dunava, Save i Drave. Na kartama koje su ovdje u operativnom programu moram istaći nezadovoljstvo jer na granicama, dakle na istočnoj strani gdje piše Dunav na str. 174. piše Srbija i Crna Gora kao država koja koja je granična s Republikom Hrvatskom, što nije točno. Dakle, Vojvodina, Bačka koja graniči sa RH na Dunavu nije Srbija i Crna Gora nego samo službeno Srbija. Isto tako, južno u Boki Kotorskoj također, dakle jugoistočno piše Srbija i Crna Gora, a nije točno nego je Crna Gora kao država. Prema tome, u ovakvim službenim dokumentima koji dolaze na Hrvatski sabor takve se stvari ne bi smjele događati ali, to je sad trenutno manje važno. Mene više zanima zbog čega unazad evo 3 godine kako je donesen operativni i usvojen operativni program od strane komisije, mi nismo poduzimali ili Republika Hrvatska, nedovoljno je poduzimala da se iz pretpristupnih fondova, IPA programa koje nudi Europska unija u sklopu pretpristupa Hrvatske, nije mogla ranije realizirati i izgraditi ili započeti s izgradnjom ovih prometnica. kada se radi o željeznici onda je to prije svega 10. pan ten, ili kako se zove 10. Paneuropski koridor, ovaj ten iz Engleskog zgodnog poput kreme koja se koristi za bebe male. Radi se o koridoru koji kako još postoji iz bivše države, koji je doveo dvokolosiječnu prugu do Novske, a od Novske do Dugog sela do Zagreba je bio samo jedan kolosijek. Zašto? Pa gospoda sa istoka računa da će im do Novske trebati dva kolosijeka, a od Novske i ne mora biti, može ostati jedan kolosijek u onoj bivšoj državi. Opravdanje za to je bilo da postoji paralelna pruga iz Novske preko Jasenovca, Sunje, iz Siska za Zagreb pa je to bio nadomjestak ove dvokolosječne pruge Novska-Zagreb. Sada prema operativnom planu vidimo da je započela izgradnja pruge od granice Srbije, od Tovarnika Srbije, od Tovarnika do Vinkovca, putem ISPA programa je li tako gospodine tajniče, a nastaviti će se izgradnja u Sisačko-moslavačkoj županiji od Novske prema Dugom selu, rekonstrukcije, iako ovdje piše rehabilitacija, iako je to medicinski pojam rehabilitacija pruge, ali piše rehabilitacija od Dugog Sela do Novske ili obrnuto. Međutim, jedanput je ili kako ovdje piše da je željeznička mreža u Republici Hrvatskoj s obzirom na proširene članice Europske unije relativno dobra po površini države. Iako ja mislim, ne samo da mislim nego je rekao kancelar Njemački Bismark da je država jaka onoliko koliko je jaka željeznica i razvijena željeznica, iz svakoga sela u Njemačkoj možete doći do bilo kojeg grada putem željezničke veze. Kod nas prije nepunih pola godine, ukinuta je privremeno pruga Našice-Pleternica i ukinuta je pruga Sirač-Daruvar. Dakle, Dakle, kod nas postoji jedna tendencija, ukidanja, kažu pruge su nerentabilne, iako je cijeli sustav HŽ-a vrlo upitan, pa sam dobio od gospodina ministra doduše neformalan odgovor da će prva pruga koja će ići u rekonstrukciju upravo biti pruga Našice-Pleternica Našice-Pleternica ali o tome vjerojatno ništa obećanje i radovanje se rimuje tako da od toga nema ništa. Iako za prioritete iz prometne domene, očekuju se sljedeći rezultati prema ovome operativnom programu. A to je da se da se obnovi intermodalna konvencija, da se poboljšaju veze s Europskom unijom, da se poveća razina sigurnosti na prugama, da se smanje prometni čepovi, da se poveća učinkovitost i održivost. Ja bih k tome dodao naslanjajući se na tragu ovih rečenica koje sam izrekao ranije da je potrebna i dostupnost željeznice građanima. tome da o potpori željezničkoj infrastrukturi, upravo je dovoljno to da se osigura veća dostupnost željeznice građanima. Iz podataka koji se mogu naći ovdje onda vidimo da koridor 10. ili Paneuropski koridor ide od Austrije, kroz Grčku do Turske, dakle Salzburg, Villach, Ljubljana, Zagreb, Beograd, Solun, u Hrvatskoj dakle taj koridor, Hrvatska sudjeluje u tom koridoru sa 318 km, a a znamo koji su problemi i kakva je danas situacija, koje se brzine postižu, zašto je i kako to da je na, već sam objašnjavao da je dvokolosiječna pruga do Novske, a od Novske do Dugog Sela je samo jedan kolosijek. Nadalje, dakle, udio Hrvatske na tom Pan ten koridoru je 317 km, ovdje ovdje postoje podaci da je tijekom rata nanešena velika šteta željeznici međutim, mislim da je samo ne ratnim djelovanjem nanesena velika šteta željeznice nego i pogodovanjem i poticanjem zapravo cestovnog prijevoza, izgradnjom cestovne infrastrukture je došlo do zapostavljanja željeznice u ovih 20. godina. Uvjeti u mreži ostavljaju dosta prostora za unapređenje željeznice, samo je 9% Hrvatske željeznice pokriveno dvokolosiječnom prugom, 9%. I samo je 36% ukupne mreže elektrificirano, dakle trećina ukupne željezničke mreže je elektrificirano. Kada se radi o onome što bi bilo zanimljivo u projektima operativnog programa i kandidatura za pretpristupni IPA fond onda su u svakom slučaju to plovni putovi. putovi. Hrvatska ima unutarnjih plovnih putova oko 800 km, pri tome je na Dunav otpada 137,5 na Savu 447 km, na Dravu skoro 200 km, Kupa skoro 6 km, i Una 11 km. u Hrvatskoj ima plovnih putova 804 km, kako točno piše. Od rata plovidba mogu govoriti o Savi, Dunav je potpuno plovan, negdje do Brčkoga je to 4. kategorija plovnosti, a ovamo prema Sisku je 3. kategorija plovnosti i biti će potrebni zaista relativno da bi se plovnost i postigla ona dubina od 2,5 m kako je propisana kako bi brodovi na unutarnjim plovnim putovima mogli dolaziti u luku Sisak, a i razvoj luka je vrlo bitan. Pri tome ističem

važnih i najvažnijih luka na unutarnjim plovim putovima. Neki dan ili prošli mjesec smo ovdje razgovarali o razvoju luke Šibenik i usvojili zakon i o luci Šibenik i o Gaženici i o Dubrovačkoj luci Gruž itd. bilo bi dobro kada bi ovi pretpristupni fondovi omogućili dovoljno sredstva i kada bi projekti bili takvi da se povuku ta sredstva kako bi se osposobio jedan od najjeftinijih načina prijevoza i prometa i u svijetu pa onda jasno i kod nas, a da se ne preferira i određeni drugi modaliteti prijevoza poglavito cestovnih jer je najskuplji, jer je i ekološki upitan itd. Ukoliko se promatra nadalje situacija na rijeci Savi, dakle obujam teretnog prometa je uništen od onog predratnog kada je evo podatak od 1990. godine da je preveženo 7,5 milijuna tona. Dakle, to je jedan impozantan broj koja bi bila dobra i za pojedine morske luke i pretovar u njima, kada netko ima 7,5 milijuna tona pretovara onda je to već prava luka. A rijekom Savom je bio promet 7,5 milijuna tona, ali bi mogao biti znatno veći. I ne samo to, nego Slavonija koja računa na razvoj turizma, na razvoj kontinentalnog turizma svih vrsta i oblika u svakom slučaju plovnošću Save dobila i u tom segmentu na važnosti i na mogućnosti razvoja svog hrvatskog, slavonskog kontinentalnog, riječnog, ribolovnog i svakog ostalog turizma. tome, rijeka Sava koja teče zapravo poklapajući se PAN-europskim 10. koridorom bi upravo mogla biti prometna okosnica, dakle ta cijela regija. Ali evo za ovih 20 godina sve vlade koje su vladale ovom državom ili nisu htjele ili nisu znale ili nisu mogle iskoristiti prednosti ovoga 10. PAN-europskog koridora što je žalosno i zbog čega županije županije koje su smještene u tom dijelu ove Lijepe naše dakle u Slavoniji zapravo zaostaju i posljednje su po svim pokazateljima ekonomskim, gospodarskim osim po broju nezaposlenih tu su najjače, dakle u RH. Nadam se da će ovaj operativni program i zakonski prijedlog omogućiti uz dobre projekte da se povuku pretpristupna sredstva kako bi eto uz pomoć Europe kada neće naša rođena majka i nije htjela da nas pomogne da ipak izgradimo i ovaj dio HRvatske koji leži na značajnom koridoru dakle 10. PAN-europskom ali i Koridoru 5C koji se pruža od Kijeva glavnog grada Ukrajine preko Budimpešte, Osijeka, Sarajeva do Ploča. Hvala lijepo. Hvala kolegi Grubišiću. Više nemamo prijave po klubovima. Prelazimo na pojedinačno. Uvaženi kolega Ivan Bogović. Izvolite kolega.

kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji operativni program "Promet" Ovaj operativni sporazum stavlja naglasak na revitalizaciju željeznice i unutarnje plovidbe u Hrvatskoj kako bi se odgovorilo na postojeće razvojne poteškoće hrvatskog prometnog sektora i kako bi se koncentrirala ograničena raspoloživa sredstva da bi se postigao maksimalni učinak i utjecaj. Nadalje, trenutni energetski trendovi dodatno potkrepljuju komparativnu vrijednost željeznice i unutarnje plovidbe naspram cestovnog prometa i time strateški izbor u korist željeznice i unutarnje plovidbe. Ovim sporazumom obuhvaćene su dvije mjere. Prva je unapređenje željezničkog prometa u Hrvatskoj kroz mjeru 1 Nadogradnja i modernizacija pruga i mjeru 2 POvećanje sigurnosti i učinkovitosti rada željeznica, dok je drugi prioritet unapređenje sustava unutarnje plovidbe kroz mjeru Modernizacija i obnova riječnih plovnih puteva i lučke infrastrukture. Unapređenjem željezničkog sustava u Hrvatskoj cilj ove prioritetne osi je razbiti prometnu infrastrukturu u Hrvatskoj posebice vezano za međupovezanost i interoperabilnost nacionalnih mreža spram europskim mrežama, cilj je postupno povećati kvalitetu željezničkog koridora 10 u Hrvatskoj kako bi se sve više ispunjavao standard EU. Koridor 10 kroz Hrvatsku prolazi u dužini od 317 km a relacija je Savski Marof-Zagreb-Vinkovci-Tovarnik. Poznato nam je iz podataka Hrvatskih željeznica dakle ukupna mreža u km koja je u RH je 2 tisuće 720 km od čega 254,3 km dvokolosječne pruge, 2 tisuće 465,7 km jednokolosječne pruge, 977,64 km pruge je elektrificirano. U pogledu gustoće željezničke mreže u RH premašuje prosjek EU sa 62 km na 100 tisuća stanovnika, dok je prosjek u EU 45 km na 100 tisuća stanovnika. Dok se ne možemo pohvaliti pokrivenošću dvokolosječnom prugom u HRvatskoj je to samo 9% dok je 36% ukupne mreže elektrificirano. Znamo da je rat dodatno utjecao na kvalitetu i na izgradnju i održavanje pruga u Hrvatskoj i ja vjerujem da će se modernizacija željezničkog voznog parka s planiranim ... pruge bit će od vitalnog značenja za jačanje konkurentnosti željezničkog prometa u odnosu na druge oblike prometa. I vjerujem da će upravo potpisivanje ovog sporazuma osigurati se dodatna sredstva da se to i Drugi prioritet u okviru ovog sporazuma je unapređenje sustava unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj. Cilj ovog prioriteta je poboljšati i obnoviti sustav unutarnje plovidbe u Hrvatskoj čineći ga privlačnijim i konkurentnijim u usporedbi s drugim oblicima prijevoza. u Republici Hrvatskoj ukupna dužina unutarnjih plovnih puteva iznosi 804,1 kilometar od čega Dunav dužine 137,5 km, Sava dužine 447,7 km, Drava 198,06 km, Kupa 5,9 km i Una 11 km. A riječne luke koje su unutar granica Republike Hrvatske su, znači najveće Osijek, Sisak, Slavonski brod i Vukovar. U sklopu IPA programa predviđeno je samo priprema projekata, ali i njihova implementacija kroz strukturne fondove. Planirane operacije koje planirano realizirati ovim projektom su rekonstrukcija luke Vukovar, južni vez luke Osijek, terminal za opasne terete Slavonski brod, masterplan za novu luku u Sisku. Također, provedbu ovih mjera IPA programa ovog operativnog programa, operativni program za promet zadužen je za praćenje napretka u provedbi operativnog programa, a čine ga predstavnici gore navedene operativne strukture, Europska komisija i delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj, predstavnici Ministarstva financija, Središnjeg državnog ureda za razvoj strategije i koordinaciju fondova Europske unije, predstavnici civilnog društva, regionalne i lokalne samouprave te socioekonomski partneri. Vjerujem da će se potpisivanjem ovog sporazuma ubrzati dovršenje željezničke stanice u gradu Karlovcu i vjerujemo da će se ovim sporazumom osigurati od ovih osiguranih 96,7 milijuna eura pomoći u bržem razvoju željezničkog prometa i u uređenju plovnih puteva i luka u Republici Hrvatskoj. Zahvaljujem. Stoga podržavam potpisivanje ovog sporazuma. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo, kolega zastupniče. Državni tajniče. Nema više prijava pa zaključno državni tajnik. Izvolite. **Dolenc, Hrvoje** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Hvala na svim primjedbama i komentarima. Nije ih bilo puno i žao mi je što nema više kolega zastupnika da raspravljamo o ovoj temi jer mislim da je ovo pravo mjesto za raspravu o nekim od ovih tema. Jedan odgovor gospodinu Koračeviću. Da, u pravu ste, novo potpisivanje ugovora koje se mijenja situacija iz mjeseca u mjesec pomaže nam da kasnimo za rokovima koje imamo, ali da ih i na kraju ispunimo i uhvatimo sve rokove. Evo podatak zadnji koji vama i ovdje tu pred vama govorim je da je 36% tendera ipak objavljeno u području prometa, dakle povećan je taj iznos već u 10. mjesecu, a ugovorena stopa sredstava je već negdje skočila na 17% upravo nakon potpisivanja jednog ugovora za signalizaciju na zagrebačkom kolodvoru. Isto tako, s obzirom da se radi o velikim projektima, svako potpisivanje novog ugovora drastično povećava stopu ugovaranja i mislim da ćemo sljedeći put kad se vidimo već govoriti o visokoj stopi ugovaranja. Što se tiče komentara na institucionalnu strukturu, da, hvala lijepa. Istina, iza ove strukture postoji jako puno vrijednih ljudi koje treba pohvaliti i koji se jako trude i rade. I naravno treba još dosta ljudi uvesti u strukturu s obzirom na količinu posla koji stoji iza EU fondova. Nekome tko to ne zna iznutra teško je to objasniti. Svakako nam treba podrška i svakako Vlada na tome radi svojim odlukama i obvezama koje stoje pred ministarstvima, odnosno tijelima koja sudjeluju da zaposle i da te ljude jer ti ljudi imaju što raditi, ima posla. I što se tiče one primjedbe gospodina Grubišića na kartu, samo da velim da mi ovdje donosimo izmjene sporazuma, dakle karte jesu iz originalnog operativnog programa koji se nije mijenjao u dogovoru s Europskom komisijom. Da smo išli to raditi vjerojatno ne bi danas ovdje stajali i tražili potvrdu ovog zakona o potvrđivanju i potpisivanju sporazuma jer vjerojatno bi ta procedura bila puno duža pa mislim da s obzirom na situaciju da je prihvatljivije da jednostavno usvojimo ovakvu situaciju i ovakve operativne programe kakvi su oni definirani jer su bitne mjere, a ne detalji u samom sporazumu koji naravno slijedi iz 2007. ili 2008. godine. Hvala lijepo. Hvala državnom tajniku gospodinu Dolencu. Zaključujem raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Dajem pauzu do 15 sati, a nastavljamo sa 5. točkom Prijedlog zakona, sporazum Vlada-Europska komisija u oblasti zaštite okoliša. Hvala